Mødet er åbnet. Jeg skal anmode om, at det kun er personer, der har lovforslag til behandling, der er til stede i salen, således at vi imødekommer antallet.

Derudover fremsættes følgende fire lovforslag, som skal behandles på et møde senere i dag: Social- og indenrigsministeren (Astrid Krag): Lovforslag nr. L 153 (Forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med

smitsomme og andre overførbare sygdomme. (Yderligere foranstaltninger for at forebygge og inddæmme smitte med covid-19 m.v.)). Titler på de anmeldte sager vil fremgå af www.folketingstidende.dk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

Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg samtykket som givet. Det er givet. --- Det første punkt på dagsordenen er: 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 145: Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond. Ellemann): Der er stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet,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

L 153, L 154, L 157 og L 158. Jeg henviser